Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 251 Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Buconjić, Ivica Evo, samo kratko obrazloženje ovoga zakona. Naime, radi se o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit. Do sada je to pitanje readmisije između Hrvatske i Crne Gore bilo regulirano sporazumom koji je bio potpisan sa prijašnjom državnom Jugoslavijom iz 23. travnja 2002. godine. Budući da se Crna Gora osamostalila javila se potreba za potpisivanjem ovakvog sporazuma, ali i inače je postojala potreba promjene i popravka toga sporazuma kako bi on bio usklađen sa europskom praksom i kako bi se pitanje povratka osoba čiji je boravak nezakonit na području Republike Hrvatske riješio na kvalitetniji i učinkovitiji način. praćenjem zakonitih i nezakonitih migracija primjetni su određeni trendovi. I Ministarstvo unutarnjih poslova vodi računa o tim trendovima kako bi tih nezakonitih migracija bilo što je moguće manje, odnosno kako bi svi stranci u Republici Hrvatskoj imali reguliran boravak što ću detaljnije obrazložiti i u ovom sljedećem zakonu, Zakonu o strancima. Inače Republika Hrvatska ima potpisane sporazume o readmisiji sa 24 države, ovo će biti 25 sporazum. I svi ti sporazumi su se do sada pokazali kao dobar pravni okvir za učinkovitu borbu i suradnju Hrvatske sa drugim državama u borbi protiv nezakonitih migracija i nelegalnog boravka stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore kojim se potvrđuje ovim zakonom, o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, predstavlja daljnje razvijanje odnosa u suradnji dviju država na području policijskih poslova, odnosno nadležeštvu Ministarstvu unutarnjih poslova u dijelu prekograničnog protoka osoba, a u cilju osiguranja mehanizama za borbu protiv nezakonitih migracija kao jednom od problema o kojem se intenzivno bavi i o kojem se intenzivno raspravlja i u okviru Europske unije i Vijeća Europe. U cilju rješavanja ovog područja, dakle pitanja nezakonitih migracija, evo Republika Hrvatska predlaže zakon kojim se potvrđuje još jedan bilateralni sporazum kao što smo čuli od državnog tajnika 25. po redu. Hrvatska demokratska zajednica podupire donošenje zakona kojim se potvrđuje zaključeni sporazum kao nastavak suradnje ove dvije države koja se odvija na mnogim drugim područjima. Evo možda da ovdje danas spomenem samo Sporazum o prekograničnoj suradnju u slučaju prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda, suradnje Državnog odvjetništva i tužiteljstva Crne Gore u prekograničnoj suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala i procesuiranju ratnih zločina. Ova suradnja koja se regulira sporazumom do sada se odvijala između dvije države, ali temeljem sporazuma Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije iz 202. godine, a obzirom na političke promjene i obzirom na osamostaljenje Crne Gore potreban je nastavak ove suradnje formalizirati i novim posebnim sporazumom sa Vladom Crne Gore. Ovim sporazumom i protokolom uz sporazum preciziraju se pitanja neposredne suradnje nadležnih tijela u prihvatu osoba, vlastitih državljana ili državljana trećih država ili osoba bez državljanstva čiji ulazak ili boravak u zemlji stranci sporazuma je nezakonit. Definiraju se pojmovi radi jenoznačne primjene sporazuma, utvrđuju se postupci nadležnih tijela, utvrđuju se izuzeci od obveze preuzimanja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, regulira se snašanje troškova, obveza međusobnog obavještavanja nadležnih tijela svake države stranke sporazuma, utvrđuju se rokovi postupanja i utvrđuju se i odredbe o zaštiti osobnih podataka u međusobnom postupanju. Zbog potrebe reguliranja ovog izuzetno značajnog područja pitanja nezakonitih migracija klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovoga zakona kako bi njegove odredbe, odredbe ovoga sporazuma postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu.